Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 92. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Predrag Baković, Samo Bevk, Gregor Židan, dr. Franc Trček, mag. Alenka Bratušek, mag. Branislav Rajić, Maša Kociper, Marko Bandelli, mag. Andrej Rajh, Franc Jurša, Andreja Zabret, Robert Pavšič, dr. Matej T. Vatovec, Luka Mesec, Violeta Tomić, Primož Siter in Miha Kordiš. Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 92. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli danes, 29. decembra, s sklicem seje.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 Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslanci, prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih

Predlog sklepa je na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Državni zbor Republike Slovenije je na 91. izredni seji dne 27. decembra 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Državni zbor na predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Pogoj za to pa je tudi, da Državni svet Republike Slovenije odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Državni svet Republike Slovenije je danes, 29. decembra, takšno odločitev sprejel na 28. izredni seji Državnega sveta Republike Slovenije. V skladu z drugo točko 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni. Podatki o številu prebivalcev Slovenije, okuženih z nalezljivo boleznijo covida-19, in zasedenosti bolnišničnih kapacitet z bolniki z nalezljivo boleznijo, nesporno kažejo na to, da je prišlo do množičnega pojava nalezljive bolezni, zato je pogoj Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izpolnjen. Zakon določa dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva in gospodarstva. Zato je potrebno, da čim prej zagotovi učinkovite ukrepe, s katerimi bo mogoče najširšemu možnemu krogu upravičencev olajšati oziroma premostiti obdobje razširjenosti nalezljive bolezni. Ukrepi, ki jih država sprejme za omejevanje posledic razširjenosti bolezni covida-19, morajo biti učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti hitra. Izhajajoč iz navedenega vas pozivam, da Državni zbor Republike Slovenije s sklepom ugotovi, da se Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 nanaša na vsebino, glede katere v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj predstavlja zakon nujne ukrepe za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Vojko Starović bo predstavil stališče poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi in ostali prisotni! Zaradi cilja zagotovitve pravne podlage za hitrejšo uveljavitev Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 imamo pred seboj znova sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Vse lepo in prav. Če vlada ne bi, tako kot jih je redno doslej, v interventni predlog vključila zakonskih določb, ki nimajo nobene veze s covidom-19 in ki grobo posegajo v sistemsko zakonodajo. In za te določbe, za te podtaknjence danes nameravate izglasovati izključitev pravice do zakonodajnega referenduma. Dejansko gre za zaobiti zakon in grobo zlorabo namena in pravne ureditve referenduma. Res hudo. V SAB sicer podpiramo kar nekaj rešitev iz zakona, ki sicer niso dovolj domišljene, pa vendarle potrebne in koristne. V zvezi z epidemijo covida-19. Izpostavljamo zlasti solidarnostni dodatek za najranljivejše upokojence in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Vendar pa zakon nedopustno vključuje povsem neprimerne določbe, ki se jih je prijelo ime podtaknjenci. Izmed teh je najbolj zbodlo v oči povišanje plače tistim zdravnikom, ki so že doslej daleč najbolj plačani. Ne samo da ste spregledali mlade zdravnike in tiste manj plačane, ampak s tem rušite enotni plačni sistem v javnem sektorju, kar bo imelo verižne verižne posledice in dolgotrajne spore, nezadovoljstvo in nemir. S tem ste jasno pokazali, kakšne so vaše dejanske prioritete, namesto da bi zagotovili pomoč tistim, ki jo dejansko potrebujejo. Način sprejemanja zakona brez socialnega dialoga, brez javne razprave, brez udeležbe širše stroke v ozadju kaže na veliko pomanjkanje in nezaupanje do demokratične politične kulture. Hudo. Zopet se je izkazalo, da je aktualna oblast nad pravnim redom, nad poslovnikom Državnega zbora in celo nad ustavo − da je nad vsem tem. K zakonu, ki bi mu zlahka rekli deseti zujf tretje vlade SDS, je bilo vključenih cel kup amandmajev s strani koalicije, pa tudi nekaj z demokratične opozicije. Kljub opozorilom ZPS, da je kar 75 vloženih amandmajev v neskladju s poslovnikom, ste jih obravnavali in sprejeli. V Poslanski skupini SAB skupaj z demokratično opozicijo, kamor seveda ne štejemo tiste opozicije, ki drži s to manjšinsko vlado, s to koalicijo, ki ima le 38 glasov, pri takšni parlamentarni praksi, s katero se arogantno kršijo vsa demokratična pravila in standardi, nismo želeli sodelovati, zato smo sejo odbora obstruirali. Zaradi načina delovanja te vlade, ki je z vodenjem epidemije zavozila na vseh frontah, smo v SAB nasprotovali desetemu protikoronskemu paketu. Kljub vašim pozivom k sodelovanju nobenega od naših predlogov doslej za izboljšave k predlogu zakona niste hoteli niti slišati. Posledično omejevalni ukrepi niso imeli in ne morejo imeti želenih in ustreznih rezultatov. Javno zdravstvo poka po šivih, število umrlih glede na število prebivalcev je tolikšno, da da smo v vrhu sveta. To so dejstva, ki povedo vse. SDS vlada se za dimno zaveso covida-19 loteva zadev, ki za reševanje epidemije in zdravstvene krize niso ne nujne ne potrebne. Zaradi vsega naštetega v SAB ne podpiramo sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, predstavniki vlade, spoštovane poslanke in poslanci! Pred kratkim smo sprejeli že deseti sveženj ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. V državi imamo trenutno okrog 16 tisoč 500 aktivnih okužb s covidom, v zadnjih dneh se je povprečno število novih okužb spet povečalo krepko čez tisoč dnevno, okoli 200 oseb pa je na intenzivnem zdravljenju. Pritisk na javno zdravstvo je bil v zadnjih mesecih prekomeren. Številke kažejo, da je še vedno potrebno ukrepanje države v smislu sočasnega varovanja javnega zdravja in pomoči prebivalcem ter gospodarstvu. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, poimenovan tudi PKP10, poleg vseh do sedaj sprejetih ukrepov še dodatno blaži in odpravlja posledice epidemije koronavirusa. Ukrepi so zato ciljno usmerjeni in zajemajo številna področja družbenega življenja in gospodarskega delovanja. Zakon med drugim uvaja ukrepe, kot so: solidarnostni dodatek za ranljive skupine za izboljšanje njihovega socialnega položaja, dodatek za izpostavljenost za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, pomoč za nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje, dodatno financiranje programov v podporo družini, vzpostavitev pravne podlage za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov ter denarno odškodnino osebam, ki jim je s cepljenjem proti covidu-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij. Ukrepov je seveda še veliko več, vsi pa odgovarjajo na razmere, ki so nastale kot posledica naravne nesreče, kot jo opredeljuje tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V našem primeru gre pri tako množičnem pojavu nalezljive bolezni covid-19 za naravno nesrečo, ki že skoraj dve leti vpliva na naša življenja. Interventni zakon, ki smo ga sprejeli pred dvema dnevoma, naši državljani potrebujejo. Posledice, ki jih je povzročil zahrbten virus, bomo namreč čutili še kar nekaj časa. Naloga države in nas odločevalcev je, da te posledice čim prej in v največji možni meri omilimo ter vsem družbenim podsistemom zagotovimo ponovni zagon vseh potrebnih aktivnosti za vrnitev v razmere pred covidom. Kot izhaja iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, zato bomo na podlagi vsega navedenega predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o tako imenovanem desetem protikoronskem paketu v naši poslanski skupini podprli. ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V Republiki Sloveniji smo 4. marca lansko leto zabeležili prvo uradno evidentirano okužbo z novim korona virusom. 12. marca je bila razglašena epidemija, 18. marca smo v Državnem zboru že sprejeli prve interventne ukrepe na različnih področjih in samo dva tedna kasneje, 1. aprila, tudi prvi protikoronski paket za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Sledile so razprave in sprejetje posebnih protikoronskih zakonov, do konca leta 2020 še sedem in v letošnjem letu februarja in julija še dva. Aktualni deseti protikoronski paket je sedaj tik pred sprejetjem. Ali se bo z njim zaključilo interveniranje države v krizi, tega ni mogoče napovedati. Stvarno pa je treba ugotoviti, da je vsak izmed protikoronskih zakonov odsev izjemnih razmer, odsev obvladovanja situacije in dolgoročnega zmanjševanja škodljivih posledic. Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Izrek se pogostokrat uporablja kot previdno opozorilo, da imajo lahko dobre namere tudi neželene posledice. V času epidemije se tiho in neopaženo brez kakršnekoli kritike uveljavlja trditev, da je referendum najboljše demokratično sredstvo odločanja. Referendum je sredstvo za izražanje volje volivcev, ki ki ga nikakor ne gre izključiti, toda popolnoma problematično je poveličevanje referenduma kot vrhunskega načina odločanja. Stališče o referendumu in njegovi dopustnosti in koristnosti je odvisno od okoliščin v času in prostoru. Predstavniška demokracija ima svoje slabosti, politične stranke so oligarhizirane in izvor negativne selekcije, njene institucije so pomanjkljive, vendarle pa razširjena uporaba referenduma ni ne zdravilo in ne zamenjava za tako stanje. Bistvo demokracije ni v glasovanju, marveč v razpravi. Glasovanje je že vgrajeno kot del demokratičnega odločitvenega procesa. Kadar je o zadevi opravljena temeljita razprava, takrat šele je treba glasovati. Sistem, ki dovoljuje volivcem, da glasujejo samo z da ali ne ali pa za ali proti, bi institucionaliziral načelo, ki je sovražno naperjeno zoper ideal demokracije kot razprave. Demokracija je pravzaprav poliarhija, v kateri se odnosi med večino in manjšino spreminjajo glede na razmerja v času in glede na akutnost odprtih zadev. Deseti protikoronski zakon je kombinacija ukrepov za varovanje zdravja in ukrepov, ki imajo namen pomagati posameznikom in podjetjem. Ravno tako gre za kombinacijo podaljševanja že veljavnih ukrepov in uvajanje nekaterih novih. Določitev povračila škode tistim upravičencev, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju, je pomembna novost. Podaljšuje se obdobje veljavnosti unovčitve turističnih bonov in možnost izrabe letnega dopusta za leti 2020 in 2021 ter cel niz ukrepov, ki so v prid posameznikom. Neposredna pomoč podjetjem in posameznikom se odraža v dodatkih za izpostavljenost, nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje, v dodatkih za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah, v pomoči pri nakupi hitrih testov za samotestiranje in v delni povrnitvi izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete. V celem gre v zakonu za več kot 40 raznovrstnih ukrepov. Poslanci Poslanske skupine Desus smo že opozorili na pomen največjega med njimi, ki obsega 30 % celotnih finančnih posledic zakona. Izpostavljamo solidarnostni dodatek za upokojence v treh različnih višinah v skupni vrednosti 80 milijonov evrov. O tako kompleksnem zakonu in njegovih določbah ni mogoče odločati samo s preprostim za ali proti, zato bomo poslanci Poslanske skupine Desus predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma soglasno podprli. ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Vlada Janeza Janše je oblikovala in predlagala, Državni zbor pa je ta ponedeljek sprejel že deseti protikoronski paket, katerega cilj je omiliti posledice in vpliv epidemije na prebivalstvo in gospodarstvo. Lahko bi rekli, covid-19 ni grožnja samo zdravju, ampak je grožnja tudi gospodarstvu, ekonomiji in najbolj ranljivim skupinam. Nujno in bistveno je, da zakon prične čim prej veljati in da ukrepi, ki smo jih v PKP10 že sprejeli, pridejo čim prej do ljudi, ki so jim tudi namenjeni. Naj izpostavim le nekaj teh ukrepov. Solidarnostni dodatek za upokojence, ki prejemajo pokojnino v znesku do 523, bo v višini 300 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino od 523 do 628 evrov, bodo dobili dodatek v višini 230 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 628 do 732 evrov, pa bodo dobili dodatek v višini 130 evrov. Solidarnostni dodatek se bo izplačal tudi za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov. Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje položaja bodo dobile v višini 150 evrov tudi osebe, ki so starejše od 65 let in niso prejele dodatka kot upokojenci, ter nosilci oziroma člani kmetije. S PKP10 smo podaljšali veljavnost tudi turističnim bonom, izdanih v letu 2020. Sprejeli smo vrsto ukrepov s področja izobraževanja in s področja zdravstva. Med drugim se tako podaljšuje tudi ukrep 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila. Pomembno je poudariti, da smo tekom sprejetja PKP10 umaknili vse določbe, ki so se nanašale na Zakon o nalezljivih boleznih. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da je v tem trenutku najpomembnejše, da že sprejeti deseti protikoronski paket, s katerim bomo pomagali najranljivejšim državljankam in državljanom ter ohranili delujoče gospodarstvo, začne čim prej veljati. Zato bomo predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na PKP10 soglasno podprli. Na tem mestu bi izkoristil možnost, da vam v imenu Slovenske demokratske stranke zaželim čim lepši prehod v novo leto in vse dobro v letu 2022. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Möderndorfer bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.

No, pa smo tam, kjer smo v bistvu začeli že s prvim paketom, to je pri nezakonitem delovanju te vlade in koalicije, ki ustvarja manjšino. Pred leti smo spremenili ustavo in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi z enim samim preprostim namenom in razlogom, to je, da bomo omejevali referendum samo takrat, kadar to veleva ustava. To je v treh primerih: ko gre za varovanje ustavnega reda, varnosti države ter ljudi in premoženja. Za to pa morajo obstajati neki drugi predpogoji. Danes se vsi sklicujejo, kot je rekla ena od mojih predhodnic, na to, da imamo naravno katastrofo. Je ta vlada, je ta koalicija skupaj razglasila epidemijo? Ne, nimamo je. Jasno je, zakaj ne. Ampak istočasno pa bi se radi obnašali, kot da to imamo. se dela mimo zakonov, mimo ustave in ogroža v bistvu tisti institut, katerega je prav ta koalicija v preteklosti, prvič, največkrat uporabila in se tudi največkrat sklicevala na njega, z enim samim namenom, češ, glas ljudstva mora bit jasen in se mora odražati tudi takrat, kadar politika misli, da je že vse odločila. V tem primeru za njih to ne velja. Več kot jasno je, da ta zakon, o katerem danes odločamo, ali bodo volivci lahko odšli na referendum ali ne, ima zelo malo skupnega s tistim, o čemer govorijo, in to je s krizo. Predsednik Odbora za finance je sam jasno in glasno povedal, da 75 % vseh amandmajev nima nikakršne veze z tem zakonom in da bi jih po definiciji, če bi spoštoval poslovnik, moral izločiti. Danes je požrl besedo in jo napoveduje kot najbolj zveličavno. Ampak to ni nič novega, to smo navajeni. Ta koalicija pač prevara samo sebe, niti ne nas. In s tem nimajo nobenih zadržkov. Kar je še bolj pomembno, ta koalicija je v zadnjem hipu pripeljala v ta zakon z določenimi amandmaji določene spremembe, ki še dodatno govorijo o nezakonitosti takšnega početja. Kar je pa še bolj pomembno, pa je, in to si moramo zapomnit za vse večne čase, vlada Janeza Janše skupaj z koalicijo počne vsaj dve stvari, dve stvari, ki sta zelo jasni in očitni. Prva je popolna demontaža in razgradnja javnofinančnega sistema z enim samim namenom: onemogočiti naslednji vladi, da jo bo bolela glava, kako bo reševala problem. Tega se zavedajo in to delajo zanalašč. Drug problem in namen, s katerim to počnejo, pa je več kot jasen, da v resnici s tem v bistvu kupujejo volilne glasove. volilne glasove. Za to gre, ne za PKP10, ampak za darilni paket ljudem, misleč, da je to nekaj najbolj normalnega, da se samo deli. Najbolj enostavno je deliti denar. Od kod in kako bomo reševali probleme po 24. aprilu, ko bo jasno, kdo bo vodil vlado in sestavljal ta parlament in je več kot jasno, da bomo takrat pa kar naenkrat ugotovili, da imamo prazne vreče in da teh dedkov mrazov in božičkov in miklavžev v resnici ni bilo, se bodo potuhnili. Potuhnili se bodo kot največji skrivači točno pod to definicijo in, glej ga zlomka, prepričan sem, da v roku pol leta bodo zorganizirali tisto, kar danes prepovedujejo: referendum. Zato v Poslanski skupini LMŠ takšnega predloga sklepa ne bomo podprli, kajti gre za eno najbolj podlo in pritlehno dejanje proti volivcem. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Spoštovani! Državni zbor je v dvajsetih mesecih sprejel že deseti tako imenovani interventni zakon na predlog vlade, katerega razlog je koronavirusna epidemija, vsebina pa skupek izjemno različnih rešitev, ki jih povezuje le vladno zatrjevanje, da so vsi po vrsti nujni zaradi epidemije. To naj bi bil zadosten razlog tako za njihovo takojšnjo uveljavitev kot za prepoved referenduma, ki jo sicer ustava dopušča zgolj v primerih nujnih in neodložljivih ukrepov zaradi varnosti in obrambe države ter na ravnih nesreč, v primeru zakonov o davkih, proračunu, sprejemanju mednarodnih pogodb, ter v primeru odprave kršitev človekovih pravic. Od sprejemanja prvega takega paketa smo vsakič jasno povedali, da nas skrbijo določila, ki presegajo ustavni okvir interventnega zakona in poslovniški okvir nujnega postopka, pretirana represivna pooblastila in vrsta trajnih posegov na druga področja, delavske pravice, standardi varovanja okolja, varne gradnje in tako naprej, ki so se ponavljali tudi v predhodnih tovrstnih paketih in se jih je prijelo ime podtaknjenci. V prvih tednih in mesecih po izbruhu epidemije, s kakršno se v tem delu sveta v zadnjih desetletjih še nismo srečali, je bilo še mogoče razumeti tak zakonodajni pristop. Ne dovolj pripravljeni smo se soočali z doslej nevidenim. A oblast je vztrajala skozi nove in nove pakete. Vsakič znova je pod ukrepe pomoči skrivala korupcijske usluge za prijatelje in podtikala rešitve, ki jih z epidemijo lahko poveže le bujna domišljija. desetem poizkusu so vladajoči tokrat zlorabili še postopek. Če so doslej vsaj vztrajali pri rešitvah, ki jih je predlagala vlada, so zdaj v postopku dodajali še nove in tako povsem povozili bistvo parlamentarne procedure. Tudi v desetem poskusu ne vemo, kaj pomeni kratica PKP. Ne ime, ne kratica zakona je ne vsebujeta. Kako naj državljani razberejo obseg svojih pravic in dolžnosti, ko niti vlada sama ne uspe več slediti nepregledni množici pravil in izjem, ki jih uvaja? Vlada na vse pretege vztraja, da bo ignorirala ugotovljene pomanjkljivosti krovne ureditve ter s paketnim spreminjanjem uvajala novo birokratsko zmedo, ki je ne more ublažiti noben zakon o debirokratizaciji. Le posvečeni se zmorejo znajti v tej zmešnjavi priboljškov, klientelizma in podtaknjencev. Pravna država se pred našimi očmi spreminja v nekaj drugega. Demokratična država vse pogosteje posega po omejevanju pravice ljudstva do soodločanja. Podtaknjene rešitve pa vse bolj spodkopavajo ustaljeni red in povečujejo neenakost v državi, ki je po ustavi socialna. Dejstvo, da sprejemanje zakonov ni enostavno in ne hitro, je osnova pravne in demokratične države. Nihče nima neomejene oblasti in pred vsakim oblastnim ali samovoljnim dejanjem je zagotovljeno sodno varstvo. Ker je ljudstvo oblast, oblast pa je deljena, ljudstvu in sodiščem tudi ne moremo z lahkoto odvzeti zadnje besede o tem, ali se naj zakon uveljavi. Zato se v demokratični državi stvari spreminjajo počasneje. Zato se lahko odloki in zakoni na sodišču razveljavijo. Zato so upravni in drugi postopki pogosto zapleteni, ker morajo upoštevati mnoge deležnike in interese. Vse to so vrednote, ne pa pomanjkljivost demokracije, dajejo garancijo, da se pravila ne bodo spreminjala hitro, nepregledno in samovoljno, da se odločitev vladajoče manjšine ne spremeni v tiranijo samovolje. V pravni in demokratični državi ljudje pričakujemo, da nas oblast ne bo obmetavala z zakonskimi opekami, ki se jih ne da niti razumeti niti se nanje pritožiti. Od socialne države pa pričakujemo, da bo najprej pomagala tistim, ki jim je najtežje, ne pa vedno znova in znova plačni eliti. Trenutno pa vladajočim nič ne gre na živce bolj, kot prav ti elementi pravne, demokratične in socialne države. Odločitve sodišč in delitev oblasti so zanje ostanek starega sistema, davki in zakonitosti pa birokratske ovire, kritiki vsebine postopkov pa lenuhi lenuhi in paragrafarji. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pri vseh podtaknjenih rešitvah sprejetega zakona ne vidimo razlogov, zaradi katerih bi bilo dopustno omejevati pravico ljudi do demokratičnega soodločanja, zato bomo Socialni demokrati nasprotovali sklepu o nedopustnosti referenduma. Hvala za vašo pozornost.

Ta vlada Janeza Janše nam državljankam in državljanom, ljudstvu, že spet, in to že desetič, jemlje pravico, ki je ustavna pravica, do referenduma. Če k temu prištejemo še naš predlog referenduma proti nakupu orožja za 780 milijonov evrov, je dejansko številka še večja.

11. julija na referendumu o Zakonu o vodah jasno povedalo, da ne podpira takšnega delovanja, kot ga opravlja on in njegova vlada. Se pravi, ki dela proti ljudem, proti naravi in proti živalim. Tudi odstotek je jasno povedal, 87 % državljank in državljanov je jasno povedalo, da si vlade s takšnim načinom ne želi oziroma si želi, da se ta vlada čim prej zamenja. V tem predlogu PKP, o katerem se je nedavno, nekaj dni nazaj razpravljalo, je bil tudi ta solidarnostni dodatek za upokojence, za katerega pa je minister za infrastrukturo zelo neposrečeno dejal, da naj bi ta solidarnostni dodatek upokojenci namenili plačevanju teh ekstremno visokih položnic za ogrevanje in elektriko, kar je nedopustno. Glede na to, da imamo upokojence, ki so v resnici največja skupina prebivalk in prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine,

upokojenke in upokojenci so revni in tudi zmeraj več je takšnih, ki so revni oziroma na robu družbe. Ko upokojenec razmišlja, najprej razmišlja, da bo plačal račune, tako kot vsi ostali, šele potem, žal, ali si lahko privošči hrano ali si je ne more. Tudi ta drugi predlog v PKP, ki je zbudil ogromno zanimanja glede dviga plač zdravnikom in zdravnicam, je bil dejansko zelo spreten manever, ki je, iskreno iskreno povedano, zameglil prostor glede tega, da se ni jasno povedalo, da so iz tega dviga plač izpuščeni mladi zdravniki, ki so se tudi v osnovi že pogajali, ampak na koncu žal tudi nič izpogajali, ker so jih, po domače povedano, žejne pripeljali Treba je še enkrat ponoviti, vlada in tudi koalicijski poslanci bi morali v teh vseh dosedanjih pekapejih najprej poskrbeti za najšibkejše in najrevnejše. Še enkrat ponavljam, v Sloveniji imamo okrog 260 tisoč prebivalk in prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine, kar 41 tisoč izmed teh je otrok, 46 tisoč je delovnoaktivnih in 38 tisoč brezposelnih. Če prištejemo k tem že prej omenjene upokojenke in upokojence, je številka alarmantna. Vedno bi morali začeti pomagati tistim na dnu oziroma na robu, ne pa tistim, ki so na vrhu oziroma ki so že priskrbljeni in imajo omogočeno boljšo možnost za preživetje in življenje. V Levici bomo glasovali proti temu, da se ljudem znova, in to že desetič, prepove referendum. Na koncu bom pa samo rekel, da to, kar počne ta vlada in predsednik vlade, je sramota, sramota, sramota.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane kolegice in kolegi! V ponedeljek smo sprejeli ukrepe, ki jih je Vlada Republike Slovenije pripravila za blažitev posledic, ki jih prinaša koronavirus. Utrujeni, tudi nestrpni in izčrpani zaradi epidemije sedaj bolj kot kdajkoli prej hrepenimo po povezanosti. Ljudje smo vendarle družbena in družabna bitja, zato socialno izolacijo težko sprejemamo, vendar mora biti naš pogled tokrat drugačen. Ne gre za našo odločitev o našem zdravju, temveč tudi o zdravju ljudi okoli nas, ne le naših najbližjih, tudi vse skupnosti, ki ji pripadamo. Tudi naše osebne odločitve vplivajo na dolžino trajanja družbenega zastoja. Posledično naše odločitve vplivajo na delo zdravstvenih delavcev in njihovo preobremenjenost in nenazadnje na število razpoložljivih postelj in z njimi povezanih intervencij, ki rešujejo človeška življenja. Živimo v družbi, ki ceni človekovo življenje kot najvišjo vrednoto. To pomeni, da nam je bolj pomembno varovanje življenj kot na primer pravica do svobodnega gibanja ali pravica do zbiranja in združevanja. V tem duhu smo v času pandemije vse vidike javnega življenja podredili varovanju zdravja naše skupnosti. 17. člen Ustave določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. 42. člen Ustave pa nam daje pravico in svobodo zbiranja in združevanja. Ta pravica pa je omejena, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Ko se pojavijo nove bolezni, so obnašanje patogenov, sama bolezen in njene posledice velikokrat uganka. Tako je tudi pri bolezni covida-19. 10. protikoronski paket prinaša pomoč ljudem in gospodarstvu. Med drugim prinaša pomoč najranljivejšim skupinam naše družbe. Predlog prinaša dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje. Nismo pozabili na trajno nezaposljive invalide, ki bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Pomoč za družine za novorojenčke v višini 500 evrov se podaljša do 30. junija 2023. Nismo pozabili na invalide, nismo pozabili na upokojence. PKP10, finančno ovrednoten na približno 280 milijonov evrov, prinaša pomoč približno 300 tisoč državljankam in državljanom, ki so pomoči najbolj potrebni. Nismo pozabili na ukrepe ekonomske politike. Podaljšujemo obdobje koriščenja turističnih bonov. Ob vsem tem obžalujemo, da se problematizira dvig plač zdravnikom. Zakon pa niti ne določa dviga plač zdravnikov, določa zgolj pogajalski okvir. V Novi Sloveniji pričakujemo, da v fazi pogajanj mladi zdravniki ne bodo spregledani. Govorjenje o tem, da je PKP10 novi zujf, pa je enostavno zavajajoče. Ustava Republike Slovenije v 90. členu določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, kamor lahko štejemo tudi hitro širjenje bolezni covida-19. Ko tehtamo med pravico referenduma na eni strani ter usodo ljudi na drugi strani, moramo tokrat pretehtati korist pomoči našim državljanom v teh kriznih časih. Zato v Poslanski skupini Nova Slovenija − krščanski demokrati pozdravljamo, da bo Državni zbor na predlog Vlade v skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi sprejel sklep, s katerim bomo ugotovili, da referenduma ni dopustno razpisati. Ne, ker ne bi želeli referenduma, ampak ker si želimo, da pomoč do posameznikov in podjetij pride čim prej. Vsak dan odlašanja bi bil v teh časih odveč. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev o predlogu sklepa. Besedo ima Lidija Divjak Mirnik, pripravi se Jani Möderndorfer in potem Vojko Starović.

Na komunikaciji je ta vlada padla že prvi dan. Pa veste zakaj? Ker je komunikacija te vlade arogantna, nespoštljiva, cinična, neprimerna, zastrašujoča, ponižujoča, ker se ljudi straši vsak dan, ker se jim žuga, ker se jih poliva s solzivcem in ker se jim piše kazni. Veste, kaj samo še manjka? Ja, da nas boste zapirati v zapore. To je naslednja faza. Kaj je predlog LMŠ tej vladi? Predlog je, da dostojanstveno in pa spoštljivo komunicirate za začetek, ker potem bo to mogoče, kar hočete ljudem povedati vsak dan, delovalo. Vprašanje danes tukaj je, koga se bojite. Koga se bojite? Ali se bojite ljudi ali se bojite tistih, ki nam vsak dan pišejo in ki so nam za PKP 10 pisali v tisočih? Tega se bojite? Svojih ljudi se bojite, sram vas je lahko! Paradoks cele zgodbe pravzaprav je, da ta vlada, ko vse to počne in komunicira na tak način, kot komunicira, ne vidi sama sebe in ne vidi svojih ministrov. Tako rekoč hodečih afer na dveh nogah, skoraj vseh. Kaj se pravzaprav dogaja z vsem tem, kar v letu in pol sedaj lahko gledamo? Počasi, počasi nam uvajate nič drugega kot fašizem, in to v več slikah. Samo da spomnimo te slike. Nedavno nazaj smo dobili tisto znamenito pismo predsednika Vlade, kjer nam je pisal, da smo spoštovani in nas je nekaj prosil. Sedaj sem prepričana, da milijon pa pol, kolikor je šlo za pošto, je bil stran vržen denar, ker zaradi tistega njegovega pisma se nihče ni šel cepit. Je pa verjetno dosegel kaj drugega. Če je, Bomo videli. Ampak spet paradoks. Piše nam spoštovani, obenem pa nas ponižuje s svojimi tviti. Pa ne bom rekla, da vsak dan, vsaj enkrat na teden pa zagotovo. Sploh glede na to, ko lahko na sledilniku spremljamo, koliko časa pravzaprav preživi na Twitterju. Potem druga takšna slika je tisti famozni govor na državni proslavi nekaj dni nazaj, kjer je govoril o veselju pa galaksijah. Jaz sem imela občutek, da on res živi v svojem svetu, ker tudi živi v svojem svetu. Dva dni nazaj ste si popolnoma

Ampak to seveda vas ne briga. To je bila naslednja slika. Danes smo priča naslednji sliki. To je prepovedi referenduma. A to je končna rešitev? Človek ima občutek, kot da bi gledal kakšen dokumentarni film o nacistih. Veste, danes je zelo preprosto vprašanje tukaj, ali boste stisnili za svobodo ali pa boste stisnili za fašizem. To se boste seveda po lastni vesti odločili. Predsednik, jaz vas vljudno prosim, da kolegi, če ne zdržijo ali ne zmorejo, naj gredo ven, jaz bi pač rada povedala to, kar imam pravico.

Brez javne razprave se je zgodilo točno to, o čemer danes odločamo, brez stroke, brez dialoga in potem nam hočete prodati, da bi bilo fajn, da sodelujemo v teh božičnih časih, ker se to kao spodobi. Ja, seveda se spodobi, samo spodobi se tudi, da slišiš tudi tiste, ki menijo ali mislijo drugače od tebe. tebe. Če bi vi res verjeli v te svoje zakone, ki jih sprejemate in o katerih ste danes tako hvalevredno govorili, potem bi dopustili referendum in dopustili to, da ljudje povedo, kaj pravzaprav mislijo, da morajo povedati o tem PKP10. Sploh glede ne to, koliko mailov smo dobili. Vendar seveda vas to ne zanima. Zdaj samo za zaključek, ker bo zmanjkalo časa. Aprila 2022 bo ključno vprašanje za ljudi. Ljudje si bodo morali zelo preprosto odgovoriti, ali so za svobodo ali pa niso za svobodo. In takrat je nujno, da vsi gredo na volitve in se odločijo za svobodo. Ker v LMŠ smo za svobodo, zato bomo danes tudi glasovali proti temu, da ljudem prepoveste referendum, čeprav v ustavi piše, da imajo do tega vso pravico. Hvala lepa. SUKIČ (PS Levica):** Spoštovani predsednik, prosim, da to oholo posmehovanje z desne strani zaustavite, kadar pride do tega. Ne glede na to, karkoli kdo razpravlja in če se strinjamo ali se ne strinjamo s tem. Enostavno to je višek. Jaz razumem, da so na krilih, da so zdaj v polnem zaletu, ker se očitno tudi Državni zbor razgrajuje in nič več ne velja in so polni sebe. Ampak vendarle prosim, da zaustavite takšen način,

Hvala lepa. Udobno je sedeti v teh stolih, še posebej kadar se zrediš in ugojiš od moči in od pohlepa, ki ga nekateri jasno izražajo s svojim načinom delovanja. Ampak dejstvo je, kaj prinaša ta PKP10, za katerega ta koalicija zagovarja, da zagovarja, da je treba prepovedati referendumsko odločanje. Bom govoril samo o enem delčku, kar mi omogoča čas, ki ga imam na razpolago. Med drugim so z amandmajskim dopolnilom prišli z določilom, da se najbolj plačanim zdravnikom, ki so že danes v 57. plačnem razredu, lahko razred dvigne do 63. plačnega razreda. Sam osebno nimam nič proti, da se zdravnikom dvigne plača. Sam bi jim dvignil na 70. plačilni razred in ne na 63. Ampak ne na način, kot to delate vi. Delate tako, da daste to v krizni paket, in to skozi stranska vrata s poslanskim amandmajem, mimo socialnega dogovora, za katerega sindikati niti ne vedo, da se bodo sploh začeli kaj pogovarjati, in to na glas povejo in jasno izrazijo svoje stališče, na drugi strani pa predstavnik sindikata zdravnikov reče: »Saj to sploh nič ni, to je premalo, mi bi še več.« Namesto da bi se pogovarjali o celotnem plačnem sistemu

že z bruto plačo, brez da so eno minuto delali. Potem pridejo v službo in dobijo dodatek. Zdaj jih bomo pa še s tem protikriznim paketom uvrstili v 63. plačni razred. Narobe, čisto narobe!

in niso bili zraven. Zraven so bili mladi zdravniki. Na te ste pa pozabili. In to je za vas krizni ukrep.

Kaj bi bilo treba narediti? Treba bi bilo nekaj drugega narediti, če bi imeli to moč. To je, da bi najnižji plačni razred − in o tem se je treba pogajati s socialnimi partnerji − postal minimalna plača, ne pa J skupina, ki jo je treba iz proračuna financirati. Na to se vi niste spomnili, ker vas to ne zanima. Nimate pa poguma nekaj drugega narediti. To je, odpreti in se začeti pogovarjati od začetka o celotnem plačnem sistemu, ki ste ga, mimogrede, vi naredili. Ne mi, vi ste ga sestavili in se z njim hvalili in upali, da boste celo uredili vse težave in probleme. No, zdaj ste pa vnesli totalni nemir. Dvigujejo in oglašajo se že vsi ostali, šolniki in tisti, ki bodo svoje tudi povedali. ta zakon bi morali, če bi imeli kaj poguma, omogočiti ljudem, da če imajo pravico, da gredo na referendum. Ampak vi nimate poguma, ker se jih bojite.

kjer lahko pridemo skupaj z leve, z desne, srednje, zadnje, prednje strani do nekih skupnih kompromisnih rešitev, ki so dobre za državo.

protikoronske pakete en kup nekih predlogov, ki so bili dobronamerni, v pravo smer, samo jih niste upoštevali, nočete jih upoštevati. Na eni strani nas pozivate na sodelovanje, nas obtožujete, da nočemo sodelovati, pa to dejansko ni res, drugače ne bi ne bi nič predlagali, ne bi nič pripravljali, ampak bi samo glasovali proti. Pa to ni res, enostavno ni res. Ampak ker ne upoštevate tega korektiva, ki ga lahko daje demokratična opozicija, pridemo do silno slabih rešitev. Do neustreznih rešitev. Me razumete? Do neustreznih rešitev, katerih posledice so grde, katastrofalne, hude. Osnova Osnova demokracije je, da pogledamo zadeve z različnih stališč in na različne načine. Ne. Tudi tisto kar pripravi stroka, na ministrstvu, kar ljudje pripravijo, potem, kakor čujem, pride iz štaba ukaz, da dajte še to noter, dajte to spremeniti, dajte to. Popolnoma nekritično, brez javne razprave, brez strokovne razprave. In še zamenjate en kup ljudi in postavite greenhorne, neizkušene amaterje, ki ne znajo voditi zadeve, ne znajo komunicirati in potem zgrešimo zadevo.

Pa lahko odkimavate z glavo, kakor hočete, ampak to je slabost sistema. Zato so rezultati slabi, ker niste pripravljeni na normalen demokratičen dialog in ne zasledujete stroke in ne postavljate ljudi, ki to obvladajo, ampak jih umikate s posameznih položajev. Zato gremo v rekordno zadolženost. Ukrepi niso dali ustreznih rezultatov, zdaj smo zopet v težki krizi. Jaz ne vem, ne vem, ni v redu. To ni v redu. Tudi če bomo naprej tako delali, ta parlament ne bo odigral svoje vloge. Resnično je normalno, da imamo različna mnenja, različne poglede, interese, samo to se mora nekje srečati in se o tem pogovoriti in moramo eden drugega poslušati, ampak se očitno ne. Jaz mislim, da to pelje zelo v slabo smer, da ne rečem nemogočo smer. in dejansko, Slovenija, Včasih smo rekli, da bo Slovenija druga Švica, zdaj pa izgleda, da bomo druga Madžarska. Ne vem.Ne vem.

smo priča temu, kako se izigrava protikoronska zakonodaja, kako se vanjo vtikajo stvari, ki z bojem proti epidemiji nimajo niti najmanjše zveze, in kako se v to zakonodajo pravzaprav vtikajo stvari, ki ne samo da nimajo nobene zveze s protikoronsko zakonodajo, ampak ki so celo protizakonite ali pa ustavno sporne ali pa vpeljane na način, kjer ni bilo predhodnega dialoga z ustreznimi deležniki. Skratka, ki so odraz samovolje te koalicije. Prepoved referenduma o interventni zakonodaji bi bila razumljiva, če v tej zakonodaji ne bi mrgolelo toliko podtaknjencev, ki jih je pravzaprav iz paketa v paket vse več. Ta zadnji paket je recimo primer tega, kako je baje kar 75 % stvari takih, ki sploh ne bi smele biti v tem paketu. In to je tisto, kar kvari sliko tistih dobrih ukrepov, ki so seveda nujni in potrebni in za katere tudi jaz lahko rečem, da so dobri, kljub temu da jih je sproducirala koalicija, ki ne sliši opozicije, kadar vlagamo stotine amandmajev v vseh teh paketih, ko praktično nobeden ni bil potrjen. Ampak vendarle, jaz lahko priznam, da so kakšni ukrepi dobri, jaz s tem nimam nobenega problema. Problem je, da se zlorabljajo ti dobri ukrepi s tem, ko se podtikajo stvari, ki pa niso dobre in ki niso šle po procedurah, kakor bi morale iti. Ravno zaradi teh protizakonitih ali pa nedomišljenih ali pa vsiljenih ali pa brez dialoga vpeljanih podtaknjencev, ki so žal, kot rečeno, stalnica teh paketov, ravno zato lahko govorimo pri vseh protikoronskih paketih, pri tem slednjem pa sploh, o eklatantnem primeru zlorabe teh protikoronskih določb, s katerimi vlada Janeza Janše dejansko že praktično slabi dve leti ali pa skoraj dve leti v bistvu krči demokracijo v Sloveniji in ljudstvu jemlje oblast. Kaj pa je referendum? Ljudstvo pač mora imeti oblast in referendum je korektiv. Kadar v parlamentu odpovejo stvari, mora stopiti na sceno ljudstvo in povedati svoje.

Če sem vas po krivem obtožil, se opravičujem, ampak z vašega konca se je slišal telefon. Prosim vas, ugasnite igrice, Youtube in podobne zadeve. Če ne, bom prekinil sejo.

z določbo o prepovedi referenduma, ker gre pač za tako imenovano interventno zakonodajo, se pravi z izgovorom, da se boste lažje soočali s koronavirusom, dejansko ves čas izrablja in zlorablja in s tem jasno kaže, nedvoumno kaže tisto, kar vidimo vsi, pa če se še tako spreneveda, pa če se še tako posmehuje tam na oni strani, da tepta temelje ustavne ureditve, in žal to počne na različne načine. Protikoronski paketi so samo eden izmed izrazov tega. Ljudstvu

Tukaj sem danes celo slišala teorijo o tem, da je demokraciji zadoščeno s tem, da tukaj sedimo predstavniki ljudstva in zakaj bi imeli referendume. Ja, glejte, ni tako enostavno. Ravno ta sestava parlamenta kaže, zakaj ni in zakaj mora obstajati korektiv referenduma. v tem parlamentu sedijo ljudje, ki so gladko povozili predvolilne obljube in so v bistvu naplahtali svoje volivke in volivce. Oni niso več glas teh volivk in volivcev. Zatorej je treba dati besedo ljudem, da se izrekajo o stvareh, ki so skupnega javnega pomena. Konec koncev dajemo vsi davkoplačevalci denar v skupno blagajno in ne morete se tako zafrkavati s skupnimi javnimi sredstvi, ne da bi ljudje imeli pravico o tem kaj povedati, kadar gredo stvari predaleč. Enostavno si tega ne morete dovoliti, ker to ni vaš denar in niste vi tisti lastniki te države, ampak ste trenutno samo v službi tega, da vodite to državo. Trenutno. In to je vse. To pa ne pomeni, da imate bianco menico za karkoli in da ljudstvo nima pravice povedati ničesar. Zato je nedopustno, da ne smejo stvari, ki se nahajajo v tem protikoronskem paketu in ki so onkraj ukrepov boja proti covidu, iti na presojo na referendum, če so takšne, da bi bila ta presoja potrebna. potrebna. V Levici ostro nasprotujemo takšnim zavržnim in nedemokratičnim praksam, ki se samo še stopnjujejo, stopnjujejo do te mere, da ni razpadel in da ni razgrajen samo javnofinančni sistem, razgrajeno je pravzaprav vse: razgrajen je ta parlament, razgrajene so procedure v tem parlamentu. To vidimo zadnji mesec, kot da ste se popolnoma, oprostite, po domače povedano, strgali s ketne. Čisto ste šli že onkraj vsega možnega, čisto onkraj. To, čemur smo priča, recimo, kot je prej omenila kolegica, kar se tiče RTV, če se vi maščujete za neke stare čase, Levica nima nič pri tem. Imeli bi pravico imeti svoje predstavnike notri, pa jih nimamo. Pa smo ena najbolj številčnih poslanskih skupin v tem parlamentu. Ne zmajevati z glavo, poglejte, saj pravim, aroganca je neverjetna, ampak glejte, vse se neha na neki točki. Tudi vaša aroganca se bo sesedla kot balon, iz katerega uide zrak. Upam, da aprila meseca. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave. Želi besedo predstavnica Vlade? Ugotavljam, da ne. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Želi še kdo besedo na podlagi 71. člena? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine ima Tina Heferle. **TINA HEFERLE (PS LMŠ):** V imenu Poslanske skupine LMŠ napovedujem, da ne bomo podprli sklepa, s katerim bi še enkrat več prepovedali referendum našemu ljudstvu. Dejstvo je, da naslov zakona še ne odraža prave vsebine zakona. Pri tem zakonu, glede katerega vi želite ponovno prepovedati referendumsko iniciativo, ne gre za nobeno interventno zakonodajo, sploh če pogledamo razgradnjo enotnega plačnega sistema, ki si jo privoščite, spoštovana koalicija, v tem zakonu. Ponovno Ponovno ne gre za nobeno izmed situacij, ki jih ustava predvideva, za situacijo, ko se referendum vendarle lahko prepove. Ne gre za odpravo posledice naravne nesreče, kajti vemo, da epidemija ni razglašena, torej naravne nesreče pravnoformalno de facto ni v naši državi. Zato je zelo zelo nehigienično, da ne uporabim kakšnega drugega izraza, kar se greste v koaliciji. Praktično vam je prišlo že kar v navado, da za zakon, za katerega pač vi ocenjujete, da bi bilo fajn, da čim prej stopi v veljavo, in da bi bilo fajn, da se ljudi ne povpraša oziroma da se jim ne da možnosti, da se izjasnijo glede vsebine zakona, daste predlog za sklep, da se prepove referendum in je stvari zadoščeno. Se pravi, zadoščeno je vaši agendi, s katero želite utišati vsak glas v tej državi, ki je drugače misleč od vas. To v resnici pomeni še en korak več k razgradnji demokracije. Vemo, da je referendumska iniciativa ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki jih daje naša ustava našim državljankam in državljanom. Vi zelo brezsramno razpolagate z orodjem, ki vam ga je sicer Državni zbor v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi dal, ampak prepoved referenduma bi morala biti zgolj in samo takrat, ko je to zares nujno potrebno, ne pa vsakič, ko se tako zahoče vladajoči koaliciji. Dejstvo je, da smo poslanci te dni v zadnjem mesecu dobili na tisoče in tisoče mailov proti temu pekapeju, in dejstvo je, da ste se teh glasov ustrašili, spoštovana koalicija. V resnici danes zato sprejemate sklep, s katerim boste prepovedali glas ljudstva.

človekove pravice ranljivih skupin, pa vendarle smo bili priča tudi takim referendumom, kljub temu da piše v ustavi drugače. Ker menim, da volivke in volivci SDS in njenih satelitov niso ranljiva skupina v tej državi, pač pa so manjšina, ki izvaja nasilje nad večino prebivalstva ta trenutek, bi bilo prav, da se ti glasovi izmerijo na referendumu, da vidimo, kako kaj stojimo pri teh stvareh. Ne pa da tukaj blefirate v tem parlamentu z raznimi triki in izigravate svojo kobajagi večino, ki je v resnici ni, oziroma je na žalost, ker so nekateri obrnili hrbet svojim volivkam in volivcem zaradi nekih svojih partikularnih interesov. V Levici nikakor ne bomo sodelovali pri teptanju demokracije, ki se nam dogaja vsem pred očmi in bomo odločno

Hvala lepa za besedo, predsednik. Zakon postane legitimen takrat, ko ga vsak razume. To je rekla Marija Terezija, tista avtentična, ne ta vaša novodobna. Ampak na primeru dviga plačnega stropa za zdravnike si pa lahko sami pogledate, kako nihče tega določila ne razume oziroma vsak po svoje. Državni sekretar z Ministrstva za zdravje je tukaj rekel, da je to začetek socialnega dialoga. Ni! Najprej je socialni dialog, šele potem pridejo zakonska določila. Na Ministrstvu za javno upravo so skrbniki plačnega sistema pa previdno molčijo oziroma čisto po tiho so nekako povedali, da vidijo v tem začetek konca enotnega plačnega sistema. Vlada po drugi strani pravi, da to ne pomeni še nič. Poslanci koalicije, ki ste to dopolnilo vložili, pravite, da bo uredil položaj zdravnikov. Zdravniki pa pravijo, da to ni nič, ker hočejo iz sistema. Potem pa so tu še mladi zdravniki, ki pravijo, da je to kornet brez sladoleda. Potem so pa še vsi ostali sindikati javnega sektorja, ki bodo to vse skupaj odnesli na Ustavno sodišče in vidijo razpad plačnega sistema. Torej vsak razume po svoje, v resnici nihče ne razume nič in je zakon kot tak oziroma to določilo je nelegitimno. Sprejemanje takšnih zakonov je torej nedopustno, ne pa, da bi bil nedopusten referendum na tako slabe zakone. Jaz bom vsekakor v tem primeru zaradi vsega navedenega glasoval proti sklepu o nedopustnosti referenduma. Hvala lepa. Glasujemo.

Spoštovane kolegice in kolegi jaz vam želim vse dobro v novem letu. Želim si, da se spočijete in da pridete zdravi nazaj v naše klopi naslednje leto. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 92. izredno sejo zbora. Hvala